Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. 11. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 773. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prijavljenih za raspravu za sada nemamo. Želi li se netko prijaviti? Ne. zaključujem raspravu i o ovoj točci dnevnog reda provesti ćemo glasovanje kada se za to steknu uvjeti.